Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.Ja bih vas sve zamolio da ponovo ubacite kartice zbog ažuriranja spiska

Poštovane koleginice i kolege, na početku mog kratkog izlaganja, koje neće trajati duže od 45 minuta, hoću da vam da jedan savet. Pre nego što uđete u ovu instituciju, imajte na umu da ste položili zakletvu u kojoj ste se obavezali da sve što radite, radićete u skladu sa Ustavom i zakonima i sve što radite, radićete u interesu Srbije i građana Srbije.Kako je najlakše postići te ciljeve? Pa, najlakše je tako što ćete ih sami definisati. Date, odredite sebi cilj i kažete - u tom i tom periodu, uradiću to i to. Evo, za početak jedan od ciljeva koji je pred svima nama, najobičnijeg poslanika, pa do cenjenog predsednika Skupštine i njegove ekipe. Naš osnovni cilj u budućem periodu je je da vratimo dostojanstvo Skupštini.Hteli to da priznamo ili ne, zaslugom ovih ili onih, mi smo učinili da dovedemo taj nivo do najnižih granica i sada je na nama da stvorimo od ove institucije hram morala, dostojanstva, vrlina i veština, da se potrudimo da ovde razgovaramo silom argumenata, a ne argumentima sile, da jedni druge ne vređamo, da se ne desi, kao što se dešavalo u nekim vremenima koja su iza nas, da ovde bude najgrubljih najgrubljih skandala, da bude ružnih reči, psovki i slično tome.Mi ćemo sve to zaboraviti i krenućemo u neka nova vremena, gde ćemo pokazati da smo dostojni poverenja koje nam je ukazao narod Srbije, odnosno građani i da smo mi zbilja oni koji su najbolji i koji su zbog toga i izabrani u ovu Skupštinu.Ja se slažem sa prethodnim kolegama koji su govorili o izboru kadrova i rekli da moramo da biramo najbolje, stručne, moralne i kvalitetne ljude. Zašto je to tako? Evo, sad ću vam reći. Kaže naš narod - budala misli da sve zna i da sve može, a pametan čovek kaže - ljudi, pa ja to ne znam, ja to ne mogu i on je u stanju da onda prikoči, da stane i da prepusti tu radnju onome ko zna od njega više. Ima jedna lepa narodna poslovica koja kaže - pošalji budalu u vojsku, pa sedi kući i plači. E, da nam se to ne bi desilo, moramo se truditi da biramo stručne, moralne, kvalifikovane ljude za sve oblasti, bez obzira da li je to nešto što se tiče Skupštine, da li je to nešto što se tiče Vlade, javnih preduzeća, itd.Srbija i Srbi su jedan hrabar, čestit, dostojanstven narod, to su pametni ljudi koji nikom ništa ne duguju. Svoju nezavisnost, svoju slobodu izvojevali smo krvlju svojih predaka i to moramo da poštujemo i tako da se ponašamo u budućnosti. Nijednog trenutka ne smemo da podlegnemo uticajima raznoraznih, da ne kažem neku reč, već moramo uvek da štitimo i branimo interese Srbije i srpskog naroda.Šta se nama dešava? Mnoge te belosvetske sile kažu nama - dobićete ništa i uslov vam je ili uzmi ili ostavi. Pa, ne može to tako da bude. Pa, mi smo dostojanstveni i mi imamo svoj obraz. Imamo potomstvo koje treba da nastavi da živi i da radi na ovim prostorima. Zato moramo da vodimo računa da sačuvamo sve ono što je naše, što smo čestito i pošteno stekli i da to predamo budućim naraštajima.Kolega Palma je u svom izlaganju pomenuo kako naše ljude sa sela nazivaju seljacima i malo se zabrinuo zbog toga, a ja bih rekao, uglavnom se slažem sa Palmom u nekim stvarima, ovde smo se možda malo razišli, ja bih rekao i njemu i svima ostalima koji se sekiraju zbog toga što kažu da smo mi seljaci i seljački narod da se sve pesme čuvenog našeg pesnika Desanke Maksimović, koja kaže: "Bilo je to u jednoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu". Pa, ona nas je u pesmu stavila i rekla da smo seljaci, da smo seljački narod i mi se sa tim ponosimo.Balkanski ponosimo.Balkanski ratovi, Veliki rat, Drugi svetski rat, muke posle rata, pa ko je pomogao Srbiji da preživi, da se prehrani? Pa, naši seljaci. I sa ponosom mi prihvatamo da smo seljaci, da smo seljani ili kako god hoće da nas nazovu ti koji misle da je to nešto loše. Ali, baš onako kako reče Palma, država mora da pronađe način da tim ljudima omogući da dostojanstveno žive od svog rada i da budu ono što priliči pravom domaćinu, jer oni su zbilja pravi domaćini, ljudi koji od svog rada stvaraju i za sebe i za državu.Posebno državu.Posebno me je obradovala činjenica da je država krenula, odnosno predsednik je rekao da kreće u borbu protiv mafije i kriminala. To je nešto sa čime moramo da se izborimo. Govorili su to i prethodnici pre mene i ja se u potpunosti slažem sa tim.Što tim.Što se tiče odnosa prema opoziciji, normalno je da opozicija ima drugačija mišljenja i drugačije stavove, ali mi ćemo da sukobljavamo činjenice i stavove, nećemo da se vređamo i da se svađamo, nego čiji su argumenti jači, taj neka pobedi.Evo, recimo, nije ništa strašno prihvatiti neke stavove kolega iz opozicije. Ja sam saglasan i sa stavom koji je izneo i Martinović i kolega Glišić da je bi bilo dobro da postoji ministarstvo za dijasporu i Srbe u regionu, kao i sa Đukinim stavom da je trebalo naći mesta i za ministarstvo vera. Doći će vremena, to će da se ispravi u nekoj budućoj Vladi, ali je važno da i sada u ovom trenutku mi radimo na tim problemima i da ih rešavamo.Pred nama su velike muke i veliki problemi vezani za očuvanje voda, za očuvanje rudnih bogatstava, vazduha, prostora našeg, jer mnogi pokušavaju, radi svog interesa, da nam to unište. Na sve strane vidite da Srbija ispada neka deponija, gde je otpada na hiljade tona. Niko ne vodi računa. Nismo vaspitani da čuvamo svoju okolinu. Seča šuma, mini hidroelektrane, to je sve ono što uništava Srbiju, a mi to nesvesno možda dozvoljavamo računajući, hajde mi smo tolerantni mi ćemo biti fini, kulturni i tako dalje.Dolazimo u situaciju da tolerišemo neke koji ne misle dobro Srbiji, ali nas ubeđuju, pa morate da budete tolerantni, tolerancija mora da se u svim oblastima dešava i tako dalje. Oni hoće da nas dovedu u situaciju da se mi razbolimo od „stokholmskog sindroma“, da kao žrtva počnemo da volimo naše dželate.E, ne može tako. Ne može Srbin stalno da bude tolerantan i da kojekakvu bagru toleriše i da im sve dozvoljava. ili Bulgakov, ne znam kakav je naglasak, ja sam sa juga, pa je kod nas to ovako malo drugačije, je rekao: „Doći će trenutak kada će stepen tolerancije dostići toliki nivo da pametnima bude zabranjeno da razmišljaju, da ne bi povredili osećanja budala“. E, nećemo to da uradimo, nego ćemo mi mudro i pametno da razmišljamo i radimo u interesu svoje zemlje.Na pošto sam se šalio kada sam rekao 45 minuta, 45 minuta je školski čas, na kraju jedna poruka za sve kolege – čuvajte naše pismo i čuvajte naš jezik. Za početak sve vas molim nazivajte ovaj dom pravim imenom. Ovo je srpska Skupština i kada govorite o njoj kažite Skupština, manite parlament. Parlament neka ostane onima kod kojih se to tako zove. Hvala lepo. Hvala, profesore, bilo je kraće od 45 minuta.Sledeća je Samira Ćosović, ali ja ne vidim da je prisutna. Tu je, izvinjavam se. Poštovani predsedniče, uvažene kolege i koleginice, narodni poslanici, s obzirom da je pred nama rasprava o Predlogu zakona o ministarstvima, ja ovom prilikom neću govoriti o već postojećim ministarstvima, već ću obratiti pažnju na nova ministarstva koja ovaj zakon predviđa.Moram reći da se SDPS, koju predstavljam, suštinski i programski zalaže upravo za pitanja kojima će se nova ministarstva baviti, baviti, a naročito ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. O tome svedoče strateška dokumenta koja je SDPS usvojila i primenjuje ih u svom političkom delovanju.Jedan od pomenutih dokumenata tiče se rodne ravnopravnosti, jer je za nas veoma važno veće prisustvo žena u političkom životu i na mestima odlučivanja, na republičkom, ali i na lokalnom nivou. U prilog tome ja ću reći da u našoj poslaničkoj grupi veći broj poslaničkih mandata upravo pripada ženama, da su brojne značajne funkcije na republičkom nivou, ali i na lokalnom nivou poverene ženama koje ih i uspešno obnašaju.Podizanje

Mislim da kvote nisu dobre, ali sam takođe svesna da su neophodne sve dok se ne ostvare uslovi za ravnopravno učešće žena u političkom i javnom životu.Smatram životu.Smatram da novo ministarstvo, između ostalog, treba da se bavi i time da pronađe bolje i efikasnije mehanizme za uspešniju saradnju sa lokalnim telima, bilo da su to odbori, komisije ili saveti za rodnu ravnopravnost, a zbog svih onih žena koje na lokalu biju neke bitke za unapređenje položaja žena.To znači da mora postojati poseban sektor u ministarstvu koji će se baviti ovom problematikom i kome se mogu obratiti predstavnici lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, ali i predstavnici civilnog sektora da bi zajedno rešavali probleme i razvijali projekte čiji je cilj unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti.Ovo iz iskustva kao neko ko je u nekom prethodnom periodu vodio Odbor za rodnu ravnopravnost u opštini Prijepolje, kada smo imali više ideja za realizaciju projekata koji se bave unapređenjem rodne ravnopravnosti, ali nismo imali dovoljno podrške, dovoljno informacija, a posebno dovoljno finansija da te projekte i sprovedemo.Mi i sprovedemo.Mi iz SDPS, naravno, radićemo i na tome da se zakonska regulativa, koja se bavi ovim pitanjem, unapredi, jer opšte je poznato da se demokratičnost svake zemlje meri upravo se tiče formiranje ministarstva za brigu o selu, smatram da je to snažan iskorak ka revitalizaciji i osnaživanju sela. Trenutna situacija u selima Srbije nije ni malo zadovoljavajuća. Navešću primer opštine Prijepolje, prema popisu iz 2011. godine, u 30 sela živi manje od 50 stanovnika, prosečna starost stanovništva je preko 60 godina. U seoskim školama koje su brojale preko 100 učenika više se ne čuje školsko zvono. Slična situacija je u celoj Srbiji. Zato je potrebno da se donesu uredbe i mere koje će oživeti selo i zadržati, a i vratiti mlade ljude u seoske sredine. Potrebno je od sela napraviti atraktivnu sredinu za mlade ljude, vodeći računa da bez dobre infrastrukture, digitalizacije, udruživanja, održivog razvoja, očuvanja prirodnih resursa uz brigu o životnoj sredini, nema zadržavanja mladih ljudi i povratka mladih na selo.Cilj budućeg ministarstva treba da bude i da uspostavi mehanizme koji će omogućiti da zapuštene ruralne sredine krenu putem ka modernim selima Srbije. Verujući da će postojeća i novoformirana ministarstva doprineti razvoju i unapređenju sektora koja će pokrivati, SDPS će podržati Predlog zakona o ministarstvima. Hvala.

posle konstituisanja Narodne skupštine i posle izbora predsednika Skupštine, logično je da se pred nama nađe i Predlog zakona o ministarstvima. Očekujemo i da formiramo Vladu u narednih nekoliko dana i mislim da je ovo dobra prilika da se podsetimo rezultata, dobra je prilika da podvučemo crtu, ali isto tako i da govorimo o nekim ciljevima čijem ćemo ispunjenju težiti kako bismo mogli Srbiju nastaviti da vodimo napred.Do da vodimo napred.Do sada su SNS i Aleksandar Vučić, koji je predsednik te stranke, pokazali da su rad, ozbiljnost i marljivost osobine onih ljudi koje je ta stranka delegirala da vode Vladu Srbije ili da budu članovi Vlade.Želim Vlade.Želim da čestitam svom kolegi Vladimiru Orliću i sasvim sam sigurna pošto smo predložili Vladimira Orlića za jednog od potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije da ćemo istim tim smerom ići i dalje, da predlažemo vredne i marljive ljude koji zaslužuju da budu na tim funkcijama, jer to za njih znači samo veću odgovornost.Uvek volim da se vratim na neki prethodni period i na rezultate, jer iza vlasti koju predvodi SNS stoje isključivo rad i rezultati. Možemo da nabrajamo duže vremena rad i rezultate koji stoje iza nas, ja ću samo pomenuti nekoliko. Svedoci smo, naravno, novih stotina kilometara autoputeva, novih obdaništa, škola, kliničkih centara, renoviranih ustanova kulture. Svedoci smo velike borbe protiv kriminala i korupcije, svedoci smo stabilnog budžeta, sada su plate i penzije ne samo stabilne, već se i povećavaju, svedoci smo najniže stope nezaposlenosti koja se sada kreće negde oko 7% u modernoj istoriji Srbije.Prema tome, evidentno je da u svim oblastima iza vlasti koju predvodi SNS stoji isključivo rad i rezultati. Tako je i sa Narodnom skupštinom.Narodna skupština je u proteklom periodu donela mnogo zakona i mnogo odluka koje su važne, pre svega za građane naše zemlje i ja sam sigurna da ćemo mi i nadalje nastaviti da da unapređujemo naš zakonodavni sistem, ali isto tako i da sprovodimo politiku kojoj su građani dali veliku podršku na poslednjim izborima.Danas je pred nama Predlog zakona o ministarstvima, ja ne bih govorila o svim ministarstvima koja su predložena. Samo ću zbog javnosti ponoviti tri nova ministarstva koja stoje kao predlog, dakle, ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i ministarstvo za brigu o selu.U prethodnom periodu smo mogli da vidimo da je Vlada Srbije radila na unapređenju svih oblasti, ali i ovih oblasti, obzirom da nisu postojala ta ministarstva, na taj način što je donosila donosila uredbe ili donosila neke mere, predlagala izmene i dopune već postojećih zakona i u tome se već vidi opravdanje za postojanje ovakvih ministarstava, da bi se oni na detaljniji i sistematičniji način bavili bavili ovim pitanjima i svim problemima koji mogu da se jave u ovim oblastima.U tom smislu, mi možemo da danas govorimo i o programu od 2020. do 2025. godine, gde će za mene posebno veliki značaj imati ministarstvo za brigu o selu, s obzirom na to da sam i odbornik u Gradskoj opštini Crveni krst u Nišu koja ima 23 sela, a od kojih u 19 sela postoje veliki problemi sa vodom, kanalizacijom i nekim drugim stvarima. Međutim, ja ću diskusiju o tome ostaviti za trenutak kada će pred nama ovde biti predsednik Vlade, odnosno predsednica Vlade i članovi Vlade, pa ću nešto detaljnije tada govoriti.Na kraju, želim samo da konstatujem da nas podrška građana svakako obavezuje da nastavimo sa reformama, da omogućimo građanima Srbije da žive i rade u jednoj uređenoj zemlji, u Srbiji koja će moći, a mislim da već može da parira najrazvijenijim zemljama Evrope i sveta.Na kraju, želim da kažem da će naravno poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu podržati Predlog zakona o ministarstvima o kome danas raspravljamo u načelu. Hvala.

Hvala.Poštovani predsedniče Skupštine, poštovane koleginice i kolege, dozvolite mi da i ja u ime SPS kažem nekoliko reči o Predlogu zakona o ministarstvima, pre svega, pa i o ostalim tačkama dnevnog reda.Naime, poslanička grupa SPS će podržati Predlog zakona o ministarstvima koji je podnelo 167 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu.Ovo govorim namerno zato što treba da se zna da je sasvim logično kada jedna poslanička grupa osvoji toliki broj glasova na parlamentarnim izborima u Skupštini i predstavlja predstavlja parlamentarnu većinu, može da formira Vlada i ostale organe, da onda ima i pravo da podnese Predlog zakona o ministarstvima. Zato što Predlog zakona o ministarstvima predstavlja iskazani način kako ta parlamentarna grupa zajedno sa svojim koalicionim partnerima koji to žele i prihvataju i mogu, želi da realizuje ciljeve rada buduće Vlade.Naime, mi smo bili u situaciji da čujemo predsednika Vučića pre desetak dana kada je govorio o ciljevima Vlade. Pobrojao je šest glavnih ciljeva. Logično je da će predsednica Vlade značajan deo svog ekspozea ekspozea podrediti tim ciljevima i da će to obrazložiti, ali je tako logično očekivati, obzirom na uspehe koje je postigla prethodna Vlada, da će oni ministri koji budu ostali da rade u narednoj Vladi morati da budu bolji nego što su bili, jer to je nešto što se od njih očekuje.Dobar je predlog da se osnuju tri nova ministarstva. Mislim da ovim Vlada pokazuje želju da u ovom oblastima koje pokrivaju tri nova ministarstva se postignu još bolji i značajniji rezultati i da jednostavno i te oblasti života budu na određen način i pravno normirane, ali i da se urede na bolji način da se postignu rezultati.Inače, nije nikakva novost da skupštinska većina određuje kroz Predlog zakona o ministarstvima broj ministarstava koji treba da budu na nivou jedne države. Praksa je tu vrlo različita. U nekim državama se osniva manji, u nekim veći broj ministarstvima. Sećam se pre nekoliko godina, u Republici Mađarskoj bilo je devet ili deset ministarstava, ali je bilo 40 i nešto državnih sekretara koji su onda bili ministri u malom.Mislim da je ovo pametan način da se realizuje realizuje program Vlade Republike Srbije i mislim da je dobro ukomponovana struktura cele Vlade. Potpuno sam ubeđen da će gospođa Brnabić kao mandatar zajedno sa svim ostalim ministrima odgovoriti izazovima koji stoje pred Srbijom.Kažem odgovoriti zato što smo mnogo toga postigli. Stvarno mislim ne samo kao poslanik naše poslaničke grupe SPS, nego i kao građanin Republike Srbije da ono što je urađeno, primera radi u obezbeđenju energetske budućnosti Srbije, ali kroz infrastrukturne projekte i kroz stvaranje jedne sigurnost građanima Republike Srbije u delu obezbeđenja zarada i osiguranja posla za sadašnje i buduće generacije, jeste nešto što može samo da nas raduje.Borba protiv kriminala koju je najavio predsednik Vučić može da bude samo dodatni element tog ukupnog ukupnog rezultata, jer borbom protiv kriminala stvara se uslov za pravnu sigurnost, stvaraju se uslovi da veći broj kompanija dođe u Srbiju stvaraju se uslovi da se otvori veći broj radnih mesta. Jednom rečju stvaramo uslove da neke stvari koje su u ovom trenutku primećene kao problematične za Srbiju, rešimo.Jedna od tih stvari se sigurno može rešiti kroz osnivanje ministarstva o porodici i demografiji. nikakva tajna, statistički podaci pokazuju da gubimo značajan broj ljudi. Jedan broj je zbog smrtnosti, drugi je zbog toga što mladi odlaze da u nekim drugim zemljama reše svoju egzistenciju, ali problem odlaska mladih nije samo pitanje Srbije. To je pitanje značajnog dela istočne i jugoistočne Evrope.Ranije sam govorio, to može nekom izgledati čudno ili ne, ali mislim da je stvaranje evropskog prostora visokog obrazovanja stvorilo u stvari situaciju u zapadnim zemljama da bez trunke uloženog novca dobiju gotov proizvod, koji se ovde stvara u našoj zemlji i u u susednim zemljama. Onda treba da uradimo mnogo toga da bi zaustavili taj odliv mladih ljudi, a da bi zaustavili odliv mladih ljudi moramo da stvorimo uslove. Mora da nas bude više.Mislim da je osnivanje ministarstva za brigu za brigu o porodici i demografiji jedan jako dobar potez. Ministarka bez portfelja, prof. Slavica Đukić je uradila ono što je bilo u njenoj moći, stvorila je dobre uslove, dobre preduslove da se ovo pitanje reši sada na još bolji način, ali nije ovde reč samo o jednom elementu. Ovde ima puno toga što treba uraditi. Briga o porodici nisu samo mere podsticaja rađanja, to je i stvaranja sistema vrednosti u kome će se videti značaj porodice za opstanak i razvoj jednog društva.Poštovane koleginice i kolege, ne znam koliko je vama poznato, Srbija spada među najstarije nacije u svetu, među pet smo u Evropi, među 10 u svetu i mi stvarno moramo u ovoj oblasti učiniti značajne napore, stvoriti uslove da nas bude više, da porodica bude centar života, da jednostavno ne samo ovo ministarstvo, nego i svako drugo ministarstvo radi sve ono što je moguće da broj moguće da broj stanovnika na sledećem popisu koji bude za jednu deceniju, bude daleko veći.Znate, nije samo u putanju zarada, u pitanju je za mlade bračne parove i mogućnost da ima predškolska ustanova, da ima dečiji vrtić, da ima odgovarajuća škola, da se može doći do odgovarajućeg kredita za kupovinu stambene jedinice. Puno je toga što se može učiniti.Kada je reč o još jednom novom ministarstvu, ministarstvu za selo, mislim da je to jako dobar potez. Kako je rekao moj prijatelj Dragan Marković Palma,

gde, recimo, kao kod Dragana u Jagodini, ne govorim ovo zato što je on ovde pored mene, nego to javnost Srbije treba da zna jer to može biti model i za sve ostale lokalne samouprave naravno uz pomoć države, u Jagodini praktično nema sela koje nije povezano asfaltom sa Jagodinom. U Jagodini nema sela gde nije napravljen dom kulture. U Jagodini nema sela koje nije obezbedilo grejanje gasom. Jagodina je stvorila uslove da jedan broj kompanija sa strane dođe i otvori tu svoja postrojenja, da osnuje svoje podružnice. Otvoren je novi broj radnih mesta tako da oni iz okolnih sela mogu lako da dođu na posao i da se vrate. To je način na koji se mogu stvoriti uslovi, ali da ne bi pomislili da hvalim samo svog koalicionog partnera. Evo, profesor Stojmirović koji je govorio pre, ja znam da on vodi akciju sakupljanja knjiga za seoske škole. To je veoma plemenit potez i naravno svi mi narodni poslanici, svi ostali koji to žele mogu da doniraju knjige da bi škole u seoskom području imale što više škole.Znate, u srpskom području dok postoji škola, postoji život. Kad se ugasi škola onda teško možete računati, kad mladi odu, da roditelj neće poći za njima i njihovim stopama. Ali, i rad ovog ministarstva, koliko god mogao biti dobar, a ja očekujem da će biti, moram biti povezan i sa radom drugim ministarstava. Znate, onaj koji živi na selu želi da zna koja je to poljoprivredna kultura preko koje može ostvariti, ako mogu reći ne dobit, nego koliko da opravda svoj rad, uloženi trud i proliveni znoj, treba da bude dobra saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede. Jednostavno, druga ministarstva treba da pomognu i mislim da je pravi potez Vlade da se formira jedno ovako važno i značajno ministarstvo za Srbiju.Treće ministarstvo koje se formira, s obzirom da mi imamo ovde Predlog zakona o ministarstvima i tri nova ministarstva su predviđena za formiranje. Treće ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Najpre da kažem nešto o dijalogu.Naime, duboko sam ubeđen da ljudi u Srbiji ne razumeju šta znači reč dijalog. Dijalog, kako kaže jedan poznati filozof, je kada vodite razgovor sa nekim ko ne misli kao vi. Kod nas u Srbiji nisu naučili ljudi da slušaju jedni druge. Ukoliko se ne slažete sa nečijim mišljenjem ispada da ste mu protivnik, a ne služe se ljudi, ili bar većina, snagom Ovo nije nešto što je samo stvar teorije imali ste priliku i da vidite u ovim razgovorima koje smo vodili i sa predstavnicima opozicije proteklih nekoliko meseci, da kada neko odluči da mu je bojkot sredstvo političke borbe onda kaže da u Srbiji nije moguć dijalog. To nije tačno. Dijalog je uvek moguć, Skupština je mesto za dijalog i juče i danas, biće i sutra. Svi oni koji žele da vode dijalog sa drugom stranom, sa onima koji ne misle kao oni, mogu u Skupštini da nađu prostor za dijalog.Jednostavno, moramo da naučimo ljude, ako mogu tako da kažem, treba da postoji kultura dijaloga o svim pitanjima koliko god da su ona, mogu se smatrati teškim, jer je dijalog potreban da bi se rešilo svako otvoreno pitanje.Nešto o drugoj dimenziji ovog zakona, a to je ljudska i manjinska prava. Do sada se ovaj deo ministarstva nalazio u okviru Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ministar Ružić je odlično radio taj posao, ali je činjenica da je ovo korak napred. Dobro je što se formira posebno ministarstvo, to je dobro za Srbiju. Srbija ima veliki broj pripadnika različitih manjina. Srbija je jedina, usuđujem se reći, jedina među retkim zemljama u Evropi gde manjine imaju toliki nivo prava. Verujte mi da bogatstvo različitosti koje postoje, primera radi u Vojvodini, ali i zakonskih rešenja koje država primenjuje, Srbija može samo njima da se ponosi. Upotreba službenih jezika pripadnika manjina, činjenica da je … 25 saveta nacionalnih manjina, činjenica da svaki pripadnik manjine manjine može i jeste ravnopravan sa drugim, da ne pominjem sve ono što se radi u oblasti kulture i obrazovanja i u svim drugim oblastima jeste nešto što može da raduje.Mislim da je ovo korak više zato što pitanje manjina nije samo pitanje našeg načina života. Srbija je uvek bila multikulturna je uvek bila multikulturna zemlja, ali ovo je važno i zbog našeg procesa pregovaranja sa EU. Setite se, neke zemlje komšijske, prijateljske, a kada dođe vreme pregovora uvek koriste to pitanje da bi nam postavili prepreku. Godine 2012. je to bila Rumunija, Hrvati se, kako bih rekao, ne suzbiju da to najave. Bilo je pitanje položaja bugarske manjine pre godinu dana, dve. Jednostavno dobro je da postoji ovo ministarstvo koje će se baviti samo o manjinama.Ukinute su dve kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i kancelarija za ljudska prava. Sve je to sada deo ovog novog ministarstva. Mislim, jednom rečju, da je ovaj Zakon o ministarstvima napravio pravu stvar, što će za Srbiju tri važne oblasti biti sada predmet rada posebnih ministarstava. To daje naravno osnovu da će i ta ministarstva biti efikasna, na kraju krajeva treba samo da se ugledaju na svoje kolege koje rade u drugim ministarstvima i koji su do sada radili i koji su dobro radili, a da nisu dobro radili ne bi dobili podršku građana na mislim da je ovaj Zakon o ministarstvima nešto što apsolutno treba podržati, jer mislim da će ovi zakoni doneti Srbiji bolje.Poslanička grupa SPS će naravno glasati za ove zakone. Hvala. **Ivica Hvala.Uvaženi predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, predsednik Srbije i predsednik SNS, gospodin Aleksandar Vučić je pre nekoliko dana definisao šest osnovnih i strateških principa, odnosno smernice kojima će se baviti buduća Vlada Republike Srbije i budući ministri i naravno mi kao Narodna skupština Republike Srbije i svi poslanici koji treba da daju maksimalnu podršku i treba da maksimalno utiču na to da stvorimo najbolji mogući zakonski okvir kako bi se svih ovih šest principa i strateških ciljeva ispunili u narednom periodu.Ono

nezavisnost naše zemlje, za ekonomske, političke, socijalne reforme i naravno za strateško i par ekselans političko pitanje, a to je borba za očuvanje KiM u okviru granica Republike Srbije, dakle borba za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje.Ja, zemlje.Ja, predsedniče, moram da se vratim u vreme od pre nekoliko godina i da kažem da je u domenu ekonomskog razvoja, u domenu ekonomskih reformi napravljen jedan vrlo ozbiljan kvantni skok za samo četiri godine, imajući u vidu sve ono što je predsednik Vučić sa njegovom vizijom uradio po pitanju privlačenja kako stranih direktnih investicija, tako i na uticaj na to da se domaća privreda, domaći privatnici i privrednici ohrabre i motivišu da što više investiraju u našoj zemlji, da zapošljavaju ljude i da ispunimo ono što jeste bio cilj njegove Vlade sa početka 2014. godine, a to je zapošljavanje ljudi, a to je čovek koji je u centru pažnje ove Vlade i ove države i Republike Srbije u narednim godinama i u budućnosti.Naravno, svega toga ne bi bilo da nema političke stabilnosti, da nema onoga za šta se predsednik Vučić zalagao sve ove godine, a to je regionalna stabilnost i to je stabilnost u Republici Srbiji, iako i dan-danas, naravno, imamo puno izazova, puno bočnih vetrova i slobodno mogu da kažem puno bočnih udaraca kada je u pitanju mišljenje i pristup i prilaz uspehu naše zemlje, posebno kada je u pitanju ekonomski model, posebno kada su u pitanju naše ekonomske reforme.Ne mogu da prenebregnem tu činjenicu i da ne kažem da mi jesmo definitivno, i to nam priznaju i oni koji nas vole i oni koji su nam partneri i oni koji su nam prijatelji u međunarodnoj zajednici, da smo mi mi zaključno sa septembrom ove godine imali 1,9 milijardi evra stranih direktnih investicija, da očekujemo 2,3 milijarde evra stranih direktnih investicija u godini u kojoj još uvek traje najveća pandemija u istoriji ljudskog roda.U vreme kada se mnoge razvijenije, bogatije zemlje teško bore da sačuvaju zdravstveni sistem, da sačuvaju zdravlje sopstvenih građana i ljudi, mi smo uspeli, zahvaljujući dobrom liderstvu, zahvaljujući teškim merama, zahvaljujući dobroj brizi, ali i kompetentnosti same Vlade Republike Srbije, predsednika naše zemlje i svega onoga što je stvoreno u domenu geopolitičkih odnosa i geopolitičke pozicije naše zemlje, da očuvamo isti taj zdravstveni sistem, da očuvamo naše zdravstvene radnike i da očuvamo naše ljude, ali da očuvamo i ekonomski sistem naše zemlje, da pored svega onoga što nas je pogodilo tokom prethodnih nekoliko meseci donesemo trezvene, dobre mere po pitanju podsticaja privredi, posebno u privatnom sektoru.Uspeli sektoru.Uspeli smo to da uradimo. Uspeli smo i prva smo zemlja u Evropi kada je u pitanju, slobodno sad to mogu da kažem, ekonomski razvoj, jer mi smo uspeli da u situaciji kada mnoge razvijenije zemlje beleže pad od 10%, 12%, pogledajte Crnu Goru, njihov prihod od turizma je u prvih osam meseci ove godine pao za 92%, a mi privlačimo za to vreme dve milijarde evra stranih direktnih investicija.Pre nekog vremena uvaženi kolega iz opozicije je govorio o tome da strane direktne investicije ne utiču toliko dobro i pozitivno na razvoj jedne zemlje. Podsetiću i njega, ali i građane Republike Srbije da nemačke kompanije zapošljavaju u Srbiji 60.000 ljudi, da američke kompanije zapošljavaju 25.000 ljudi, da turske kompanije zapošljavaju negde oko 15.000 ljudi. Samo to što sam nabrojao je negde oko 90.000 ljudi, 90.000 porodica, pa pomnožite puta tri, to je skoro 300.000 ljudi.To je ono što nas, što SNS razlikuje od svih drugih, a to je briga za običnog čoveka i to je briga za svako radno mesto. I nije nam bilo teško, nije ni njemu bilo teško da otvori svaku fabriku, da se pojavi na svakom gradilištu, da li se tu zaposlilo 10 ljudi, 50, 500, a bilo je primera kada se zapošljavalo u nekim fabrikama, hvala bogu, i po nekoliko hiljada ljudi i naravno biće takvih prilika.Juče je održan jedan jako važan sastanak sa poslanikom Bundestaga gospodinom Fajferom, isto je tema bila investicije, isto je tema bila ekonomija, isto je tema bila razvoj, isto je tema bila nova radna mesta, ali za sve to vreme nismo poklekli u odbrani nacionalnih interesa naše zemlje.Podsetiću sve vas i naše građane na ono što se dešavalo u SAD pre nekih mesec i po dana i toj poziciji koju je predsednik obezbedio ne za sebe, nego za našu zemlju, da budemo poštovani i da budemo ono što je u međunarodnim odnosima najcenjenije i najbitnije, da budemo pouzdani partneri, da ono što kažemo u Vašingtonu bude isto i da bude isti stav koji kažemo i u Moskvi i u Pekingu i u Briselu i u Londonu i u Berlinu i u Parizu.Zato Srbija danas ima ovakvu međunarodnu poziciju. Zato su Srbija i predsednik Vučić mogli da odbiju tu famoznu tačku 10. koja nam je visila svima kao zli duh nad glavom. Kada je u pitanju dogovor sa američkom administracijom i ekonomska normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, koja je, napominjem, jedna možda i prva velika diplomatska pobeda naše zemlje kojom je predsednik Vučić vratio pobednički duh ne samo našim političarima, ne samo nama ovde koji sedimo u parlamentu i u Vladi, nego i našem narodu, da posle godina poraza, posle godina i desetina pregovora i razgovora koje smo vodili i dolazili pognute glave, odlazili sa velikim ambicijama, a dolazili kući sa velikim gubicima i velikim ustupcima, dođemo u situaciju da usred Vašingtona i zemlje koja je bila i jeste i dan-danas patron tzv. nezavisnosti tzv. Kosova, odnosno Kosova i Metohije, da tu možemo da kažemo – ovo su naše crvene linije, želimo da sarađujemo, želimo najbolje moguće odnose bilateralne između Srbije i SAD, smatramo da smo mi u stvari ključni saveznici Amerike, a ne neki drugi.Zašto? Pa zato što naš predsednik i SNS vode srpsku politiku. Mi više, kao što je to bio slučaj do 2012. godine nismo ničiji dominion, nismo ničiji prelat i nijedan ambasador nijedne zemlje, koliko god da je ona velika, koliko god da je ona moćna, koliko god da je ekonomski snažna, ne može ovde da utiče na to ko će da bude ministar, ko će da bude narodni poslanik, da li će ovde da dođe predsednik Republike Srpske u posetu ili premijer ili predsednik parlamenta, da li ćemo da održimo zajedničku sednicu skupštinskog odbora sa nekim odborom iz parlamenta Republike Srpske,

zbog tog ekonomskog rasta koji smo imali prošle godine, recimo, od 4,9%, gde smo bili drugi u Evropi, prva je bila Poljska sa 5,1%, stvorili uslove da možemo da budemo nezavisna zemlja, da možemo tako da se ophodimo i da se ponašamo, da možemo da razvijamo svoju vojnu industriju, da možemo da razvijamo svoju odbrambenu snagu i svoju odbrambenu moć, ali i to da nas poštuju i u Pekingu, da imamo strateško partnerstvo između Kine i naše zemlje, zahvaljujući upravo tom prijateljstvu, toj posvećenosti našeg predsednika i naravno uzvratno predsednika Šija. Ista je situacija i sa Moskvom i predsednikom Putinom.Ista je situacija naravno i kada je u pitanju američka administracija i dobri odnosi našeg predsednika i sa Majk Pensom i sa Donaldom Trampom i sa Ri Grenelom, ali i sa senatorima Džonsonom, Marfijem i svima onima koji su uticali na to, da se referišem sad na ono što je govorio moj uvaženi kolega Aleksandar Martinović, da se promeni situacija u SAD, da sa pozicije da je sve gotovo, je pitanje Kosova i Metohije ono pitanje o kojem se ne razgovara sa američkim zvaničnicima, dođemo u situaciju da Ri Grenel posle razgovora sa Vučićem kaže čekajte, hajde, mi ćemo sve prihvatiti i podržati sve ono o čemu se dogovore dve strane, svako rešenje.

već Ri Grenel, kao specijalni izaslanik Donalda Trampa, govori o, kako on to lepo ume da kaže, pokušaju da se dođe do nekog maštovitog rešenja koje će dovesti do dugoročnog mira, do dugoročne stabilnosti, a upravo put ka tome je ono što je sadržano u Vašingtonskom sporazumu. A šta je to? To je „auto-put mira“, to je infrastruktura, to je interkonektovanje između ljudi, dakle, između Srba i Albanaca, dakle, mi moramo da sarađujemo u interesu naše zemlje, u interesu srpskog naroda, jer mi prodajemo roba i usluga na Kosovu i Metohiji za više od 500 miliona dolara.Mi moramo da otvorimo za naše privrednike i tržište Albanije, moramo da otvorimo svako moguće tržište, a to možemo samo ako dobro sarađujemo i, naravno ako smo usmereni na ekonomski rast i ekonomski razvoj. Zato je ta ideja Vučićeva od pre četiri godine, još carinske unije, a sada pretočena u mini šengen, sjajna ideja i ono što je najbitnije najbolja za Srbiju, najbolja za nađe građane, najbolja za našu privredu. To su neke stvari i principi sa kojima moramo da računamo, na kojima ovde kao parlamentarci, bez obzira na stranačku pripadnost, na kojima moramo da radimo zajedno, jer se to tiče najviših i najbitnijih mogućih interesa našeg naroda i naše države.Što se tiče same Vlade i ministarstava, sve ovo što je najavljeno i naravno predlog za tri nova ministarstva su odlične stvari. Mogu da kažem kada su u pitanju ljudska i manjinska prava da je tu Srbija definitivno šampion ljudskih i manjinskih prava, šampion rodne ravnopravnosti u celoj Evropi, iako, naravno, moje koleginice koje su ovde bile i članice Ženske parlamentarne mreže u prethodnim sazivima mnogo bolje znaju tu tematiku. Broj žena u našim parlamentima, u našim lokalnim skupštinama, u Vladi Republike Srbije gde će ih biti 50%, pokazuje u stvari koliko je Srbija jedna otvorena zemlja i koliko mi polako postajemo ne samo ekonomski lider regiona. Mi to već jesmo.Mi jesmo ekonomski tigar ovog regiona, nego postajemo zemlja koja je šampion u svim mogućim oblastima kada je u pitanju društveni život, počevši od ekonomije, turizma, atraktivnosti u svakom mogućem domenu, kulture, muzike, sporta, dakle svake moguće industrije. Kao što smo hab kada su u pitanju putovanja, zbog sjajnog strateškog poteza udruživanja i strateškog partnerstva između nađe avio kompanije i Er Srbije. Tako smo postali hab za sva moguća dešavanja i sve moguće delatnosti koje se tiču socijalnog i društvenog života u ovom delu Evrope.Što se tiče demografije, ministarstva za demografiju budućeg, to je nešto za šta znam da je naš predsednik države i stranke možda tema i možda problem i izazov u vezi kojeg se on najviše brine. To je tema i to je stvar koja će tražiti puno posvećenosti i puno rada, ali i puno vremena. Ono što je najbitnije u svemu što on jeste prvi lider, prvi predsednik ove zemlje, prvi državnik koji je pokrenuo tu temu i koji je rekao – čekajte ljudi, hajde da napravimo plan, hajde da vidimo kakva nam je vizija, kako da nas bude više, kako da uradimo to da sve ono što smo napravili u smislu političkih uspeha, ekonomskih uspeha, krunišemo tako što će nam ljudi ostajati ovde i što će taj broj ljudi koji se rađaju u odnosu na one koji umiru biti mnogo veći.Ja jako volim statistiku, jako je pratim i mogu da vam kažem da je statika za ceo region katastrofalna, da u odnosu na region, da smo mi i u čak dobroj situaciji, ali naravno da nismo zadovoljni. Vi Albaniji sada imate 2,5 miliona ljudi koji žive tamo. Hrvatska je pala ispod četiri miliona stanovnika i naravno da je ovo strateški važno što je predsednik Vučić pokrenu, kao jednu od ključnih, krucijalnih tema, društvenih tema u ovoj zemlji, da vidimo kako da podstaknemo naš demografski rast, kako da ga usaglasimo sa našim ekonomskim rastom. Zato se on svakodnevno, bespoštedno bori za svako radno mesto i za ekonomski razvoj i za ekonomski napredak naše zemlje.Takođe, zemlje.Takođe, kada su u pitanju partnerstva, kada je u pitanju razvoj naše zemlje mi smo od zemlje koja nije imala prijatelja, od zemlje koja je bila 90-ih godina parija globalnog sveta i globalnog sistema, postali zemlja koja ima mnoge partnere, mnoge saveznike i mnoge prijatelje.Nikada nećemo zaboraviti početak pandemije, proglašenje vanrednog stanja u našoj zemlji i momentalnu pomoć kineske vlade i Narodne Republike Kine kako u opremi, tako i u ekspertskim timovima, gde smo mi pokazali da smo kao mala zemlja, minijaturna zemlja za jednu tako veliku Kinu, Rusiju ili Ameriku, na neki način zaslužili da oni vode računa o nama i da nam pošalju i da nam se nađu u ono vreme kada su te velike sile jedne drugima otimale na otvorenom mogu opremu, otimale jedni drugima brodove sa tom opremom, nama je tada Kina poslala pomoć. Nama je tada Rusija poslala pomoć. Nama je tada Amerika poslala pomoć i EU, doduše sa malim zakašnjenjem, ali moram da kažem da je poslala pomoć. Želim da budem potpuno otvoren i potpuno realan u tom domenu.Naravno, da kažem i još nešto o tome koliko se stvari od nemogućeg, jednim ozbiljnim radom, ozbiljnom posvećenošću i aktivnošću dolazi do rezultata. To je ovih 18 zemalja koje su suspendovale ili otpriznale tzv. Kosovo. Ja ću da se referišem, razgovarao sam skoro sa profesorkom Slavicom Đukić Dejanović i ona je bila 2009. godine, odnosno imala je sastanak sa današnjom, sadašnjom predsedavajućom američkog Kongresa Nensi Pelozi. U nekom 45 minutu razgovora je jedva dočekala da ga pita oko Kosova šta raditi, šta možemo da očekujemo od Amerike. Nensi Pelozi je tada rekla,

godina posle toga, predsednik Vučić, naravno uz punu podršku i veliki rad ministra spoljnih poslova, gospodina Dačića, dolazi do tog rezultata, 18 zemalja otprizna i suspenduje nezavisnost i priznanje tzv. Kosova, 18 zemalja za samo godinu i po dana. To su zemlje koje su bile jako vezane za te sile koje su bile glavni promoteri nezavisnosti tzv. Kosova.Uspevamo u tome da Kosovo tzv. ne uđe u Unesko, da ne uđe u Interpol.

nas nije sramota da kažemo da su ugrožena njihova prava, da je ugrožena naša religijska, kulturna i svaka druga baština na Kosovu i Metohiji. Kritikuju nas zašto Srpska lista, Vučić sam odlučuje, pa naravno da konačno je ta sabornost pokazana i kroz tu Srpsku listu, da nema više nekog Slobodana Petrovića ili Petkovića ili nekog desetog nekog desetog tamo koji će da šuruje sa Albancima i da radi protiv sopstvene države i protiv sopstvenog naroda. Ne, nego kao i u ovom parlamentu, danas imamo koncentracionu Vladu.Pozvali smo sve ljude koji vole Srbiju, koji žele dobro ovoj zemlji, da radimo zajedno, zar je sramota, zar je loše da radimo zajedno iako se oko nekih stavova razlikujemo. Zar je loše da povećamo broj gradilišta sa 60 hiljada na 70. Zar je loše da napravimo tri „Beograda na vodi“, da napravimo još 200 autoputa, pruga i svega onoga što je potrebno da bi ova zemlja bila konačno moderna i zemlja u kojoj se rado i dobro i bogato živi.Na kraju, da završim, kruna svega ovoga je nešto što je naravno neumitno, što niko ne može da ospori, kao rezultata predsednika Vučića i SNS, to je novo istraživanje javnog mnjenja od strane jedne američke agencije,

Istorijski maksimu i to je ono što je najbitnije, šta kaže narod i šta kažu građani Republike Srbije.Ne vidim dobro, zato što su sitne cifre, ova nazovi opozicija kao van parlamentarna, SSP ili kako se već zovu, ovi bojkotaši, 1%. To To je krajnji sud, to je nešto što je u svakom slučaju odraz onoga što radi Aleksandar Vučić, što radi SNS i što radimo mi svi ovde u parlamentu. Vas sve pozivam, naravno, da zajednički radimo za Srbiju i za sve ono što je, kao veliki vizionar, uradio

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, u dosadašnjim izlaganjima imali smo prilike čuti dosta različitih obrazloženja Predloga zakona.Ono na šta želim ukazati odnosi se na tri nova ministarstva za koje mi iz Stranke pravde i poverenja smatramo da su ko egzistentna našem programu i proklamacijama koje smo u prethodnom mandatu vrlo često potencirali.Ministarstvo

kakvo je srbijansko društvo sa trećinom stanovništva koje ne pripada većinskom narodu i kao takvo je senzibilnije na različite izazove sa kojima se svakodnevno susrećemo.Ovde ne mislimo samo na pripadnike naroda koji su zaokružili nacionalni identitet, brojčano su prisutni i kulturno, nacionalno i verski sigurni u svom opredeljenju, jer imaju matičnu državu koja svojim mehanizmima pospešuje i štiti njihov status u Republici Srbiji, na Bošnjake, Albance, Mađare, Hrvate, Rumune i druge, već i na one zajednice koje su manje vidljive ili ispod radara usled zakazivanja nekog od mehanizama zaštite njihovog opredeljenja, poput Roma, Aškalija, Makedonaca, Vlaha, Bugara, Slovaka i drugih manjih ili većih zajednica koje tradicionalno i domicilno žive u Republici Srbiji.Zaštita i promocija njihovih prava od izuzetne je važnosti za celo društvo, naročito jer se nalazimo u predvorju priprema za prestojeći popis stanovništva na kome treba omogućiti svakom građaninu da slobodno, prema vlastitom ubeđenju i osećaju, iskaže svoje identitetske osobenosti.Zato smo mi iz Stranke pravde i pomirenja kao predstavnici liste koji su pored Bošnjaka podržali i pripadnici drugih nacionalnih zajednica i manjinskih naroda, a posebno Roma, Aškalija, Goranaca, Makedonaca, Slovaka koji su značajan deo pripadnika većinskog naroda i samim tim nas ovlastili da predstavljamo njihov interes u ovom parlamentu, posebno zainteresovani za ovo ministarstvo koje će se prema definiciji baviti poštovanjem i zaštitom njihovih prava, a naročito u aspektu implementacije zakonskih rešenja za koja smo u više navrata pre govorili da su većim delom kvalitetno koncipirana.Što se tiče drugog dela naziva ovog ministarstva, društveni dijalog, u njemu takođe nalazimo jednu od suštinskih ideja politike Stranke pravde i pomirenja naročito, naš lider, akademik Muamer Zukorlić, je to dugi niz godina zagovarao, jeste neophodnost društvenog dijaloga kao mehanizma rešavanja nesporazuma među narodnima Balkana koje nema alternativu.Zato formiranje ovog ministarstva smatramo delom zasluge našeg delovanja i potenciranja ovih vrednosti koje trebaju učiniti Republiku Srbiju mestom susreta različitosti i tačkom spajanja, međusobnih prožimanja i bogaćenja uz poštovanje svih posebnosti drugoga i drugačijeg.Na isti način promatramo ministarstvo za brigu o porodici i ministarstvo za brigu o selu, jer su to dve kategorije od kojih direktno zavisi opstanak ovog društva i države i to je ono na čemu su narodni poslanici Stranke pravde i pomirenja mnogo insistirali u prethodnom periodu, a i mnogo toga inicirali i učinili, naročito u infrastrukturnom smislu otklanjanja nepravde prema Pešteru, jer se zahvaljujući našem angažmanu, angažmanu akademika Zukorlića ovih dana užurbano radi na završetku pešterske magistrale na koje se čekalo više od 70 godina, što je, čvrsto smo ubeđeni, jedan od ključnih ostanka u ovom najlepšem, ali i najsurovijem za život, naročito u zimskom periodu, delu Sandžaka i Republike Srbije.Naravno da to mora biti samo početak otklanjanja nepravdi gomilanih desetinom godina unazad i da upravo ministarstvo za brigu o selu mora uraditi puno kako bi se život punim kapacitetom vratio u ovu i sve druge žile kucavice našeg društva.Da bi se sve to ostvarilo nisu dovoljna samo ova ministarstva, neophodan je celi sistem upravne vlasti koja će bez poštede, ubrzano raditi kako bi povratila život ne samo u našim selima, već i u gradovima, jer su nam i gradovi ugroženi.Danas smo slušali o ovom gradu, o Novom Pazaru, kao evropskom rekorderu u pogledu populacije mladih koji se, nažalost, sve više rasturaju po svetu.Međutim, moj grad je ovih dana evropski, pa je svetski rekorder u nekim drugim, izuzetno negativnim trendovima, danima se na listi najzagađenijih gradova Evrope i sveta nalazi na vrhu liste. Zato nam je potrebna odlučna akcija, pre svega Ministarstva ekologije, jer ovolika zagađenost zahteva alarmantnu ekološku akciju i svim gradovima Sandžaka gde pitanja deponija nisu rešena, kao i niz drugih mera, jer će nam, ukoliko to izostane, događanja iz prethodnih meseci biti tek jedno u nizu loših stvari koje će uslediti.Da, rekorderi smo i po smrtnosti, rekorderi to je ono zbog čega mi nećemo ćutati i zbog čega smatramo da je neophodno da buduće ministarstvo potegne lanac odgovornosti svih koji su učestvovali. Mi kao narodni poslanici Stranke pravde i pomirenja razmišljamo i o tome da pokrenemo anketni odbor koji će se baviti ovim pitanjem. Hvala.

velika je čast govoriti ovde pred vama, u ovoj instituciji.Prvo bih želeo da se zahvalim mojih Srpskoj naprednoj stranci i predsedniku Aleksandru Vučiću što sam deo poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – za našu decu“.Zakon koji je pred nama, Zakon o ministarstvima je odličan, a ja ću ukratko govoriti o onoj temi koja je za mene jedna od najvažnijih.Kao što znate, 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka prvi put došla na vlast sa svojim koalicionim partnerima krenuli smo iz godine u godinu u jednu žestoku borbu za državne, nacionalne i ekonomske interese države Srbije i svih njenih građana. Na tom putu nama se našla mafija, pojedini tajkuni i kriminalci, kriminalci kako među političarima, tako i među tajkunima. Zahvaljujući poštenju, energiji i vrednosti Aleksandra Vučića i njegovoj politici od 2012. godine, bio je prvi veliki udar u novijoj istoriji Srbije na mafiju i udar protiv kriminala i korupcije.Uskoro je formirana i Strategija za borbu protiv korupcije, i Akcioni plan je usvojen za borbu protiv korupcije, formirani su akcioni timovi u najvažnijim institucijama, a oni koji su postojali su ojačali. Međutim, mafija je odgovarala uvek na svoj način, da li preko onih političkih struktura koji su sada van parlamenta, jer je narod tako hteo, ili preko tajkuna, ili pojedinih stranih centara moći. Ali, naš predsednik, zajedno sa Vladom Srbije je odgovorio na adekvatan način i nastavio je da radi ono što najbolje zna, a to je da vodi našu Srbiju i sve njene građane u bržu, bolju i sigurniju budućnost, budućnost za našu decu.Od predloženih novih ministarstava mene jako raduje što dobijamo i ministarstvo za brigu o porodici i demografiji i za ljudska i manjinska prava i ministarstvo za brigu o selu. Selo nas hrani, a porodica je osnovna ćelija našeg društva. Ako se igde u regionu poštuju ljudska i manjinska prava, to je u našoj Republici Srbiji, ali da bi mogli da nastavimo da se borimo za državne i nacionalne interese, za borbu protiv korona virusa, za ekonomski razvoj Republike Srbije, za veće plate i penzije moramo u narednom periodu svi ovde zajedno dati punu podršku Vladi Republike Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću u borbi protiv opasne i ozbiljne mafije. Moramo biti glavni partner, glavna podrška kako predsedniku Republike, Aleksandru Vučiću, tako i Vladi Srbije.I, želim posebno da se osvrnem na jednu oblast koju smo dotakli, to jest moje kolege prethodni govornici, a koja se tiče Ministarstva spoljnih poslova i Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.Kao neko ko je rođen u Trebinju, u Hercegovini, u Republici Srpskoj, moram da kažem da, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića u prethodnih osam godina, Srbin koji se nalazi u Zagrebu, Drvaru, Mostaru, Nikšiću, Podgorici i Skoplju iz godine u godinu se oseća zaštićeniji.Svi Srbi koje sam kontaktirao od Severne Makedonije, Crne Gore, Federacije BiH, da ne govorim o Republici Srpskoj, kao i o Hrvatskoj, osećaju svoju Srbiju kao maticu, a Aleksandra Vučića kao predsednika kome se veruje, koji čuva i brine o srpskom narodu kako u Srbiji, tako i u regionu i koji, naravno, brine o svim onim drugim narodima koji žive u našoj Srbiji.Prema tome, uvažene kolege poslanici, pozivam vas da podržimo ovaj Zakon o ministarstvima, a za par dana i novu Vladu Srbije i da, kao što sam rekao na početku govora, damo punu podršku, što je naš osnovni zadatak, interesima Republike Srbije, a interese Republike Srbije najbolje sprovodi politika našeg predsednika Aleksandra Vučića.Hvala vam. **Ivica **Dubravka Kralj** Poštovani predsedniče, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, vezano za današnji Predlog zakona o ministarstvima, podsetila bih na realni princip formiranja organa uprave koji već svojim nazivom nalaže da oblasti u kojima će biti obrazovana ministarstva budu određena u skladu sa društvenom stvarnošću, odnosno da formiranje ministarstava mora biti diktirano realnošću.Svi smo saglasni da su migracije stanovništva iz sela u gradove uzrokovane različitim problemima koji prate život na selu realnost. Saglasni smo i da je realnost činjenica da je nivo rađanja za 30% niži u odnosu na potrebe prostog obnavljanja stanovništva. Stoga je svakako realnost i potreba za formiranje ministarstva nadležnog za brigu o porodici i ministarstva nadležnog za brigu o selu.Što se tiče poštovanja i ostvarivanja ljudskih prava, to je svakako imperativ u demokratskom društvu, te pitanje potrebe postojanja Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nije potrebno ni postavljati, kao što to i nije novina u našem pravnom sistemu.Ipak, posebno bih pozdravila ideju da se ovo novo ministarstvo kao jednim od svojih osnovnih zadataka bavi antidiskriminacionom politikom, budući da je borba za ostvarenje načela jednakosti i jednakih mogućnosti temelj politike Socijalističke partije Srbije.Osvrnula bih se još jednom na demografska pitanja koja su u poslednje četiri godine značajno aktuelizovana. Vlada Republike Srbije, kao i ministarka prof. dr Slavica Đukić Dejanović posvećeno su se bavili ovim pitanjima koja su postala značajno vidljivija.Preduzete su značajne mere. Povećan je iznos roditeljskog dodatka, pa se on sada kreće u rasponu od 100 hiljada dinara za prvo dete do 2.160.000 za četvrto dete. za četvrto dete. Povećan je iznos naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, dok je Republički fond za zdravstveno osiguranje omogućio neograničeni broj pokušaja vantelesne oplodnje radi dobijanja prvog deteta.Sve su ovo uspesi dosadašnje Vlade. Međutim, smatram da će uspostavljanje Ministarstva za brigu o porodici značiti svojevrsno institucionalno unapređenje i podizanje ovih pitanja na još na još viši nivo.Takođe, mislim da mere populacione politike u narednom periodu ne treba da budu samo ekonomske i da novo ministarstvo, osim saradnje sa Ministarstvom privrede, Ministarstvom finansija, ministarstva nadležnog za pitanje rada, treba koordinirano da deluje i sa Ministarstvom kulture.Naime, smatram da je u ovom periodu, to jest dobu dominacije individualizma, neophodno promovisati porodične vrednosti, promovisati zajedništvo i partnersku toleranciju.Takođe, smatram da je neophodna saradnja i sa Ministarstvom omladine kako bi se mladi ohrabrili i podstakli na donošenje odluke o zasnivanju porodice, odluke o zaključenju braka, odluke o potomstvu. Zašto to govorim? Zato što je prosečna starost majke prilikom dobijanja prvog deteta skoro 30 godina.Sve se to konstatuje u strategiji podsticanja rađanja koju je usvojila Vlada Republike Vlada Republike Srbije i verujem da će novoformirano ministarstvo nastaviti njeno sprovođenje, da će nastaviti rad na ostvarenju stacioniranog stanovništva kao opšteg cilja, da će dalje raditi na ublažavanju ekonomske cene cene roditeljstva, zatim da će usvojiti odgovarajuće mere u sferi stanovanja. Tu, pre svega, mislim na subvencionisane stambene kredite, izuzetne važne mladim ljudima i mladim bračnim parovima.Takođe, treba promovisati već postojeće radno-pravne mehanizme usklađivanja rada i roditeljstva. Naime, ova kriza izazvana korona virusom je pokazala da je rad od kuće kao institut koji već postoji u našem zakonu o radu, i te kako primenljiv i smatram taj institut značajnim ne samo u svrhu sprečavanja širenja zaraze, već i u cilju prevazilaženja problema sa kojima se zaposlene žene susreću.U svakom slučaju, pitanja populacione politike i pitanje demografije pitanja su opstanka našeg društva. Pitanja ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava pitanja su unapređenja demokratskih vrednosti u našem društvu, a pitanja brige o selu pitanja su očuvanja stuba našeg društva, našeg seljaka. Stoga, poslanička grupa SPS podržava Predlog zakona o ministarstvima.Hvala vam.

Hvala.Poštovane kolege, građani Srbije, čast mi je danas da govorim o ovom predlogu zakona koji sublimira sve ono što je SNS na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem obećala na izborima kada je dobila ogromnu podršku građana.Dva miliona građana dalo je podršku listi Aleksandar Vučić – Srpska napredna stranka – Za našu decu i upravo je ovaj Predlog zakona dokaz da se borimo za decu koja će rasti u jakoj i stabilnoj državi i upravo je ovaj Predlog zakona i osnivanje ovih novih ministarstava, tri nova ministarstva, dokaz sve ono što je u kampanji izgovorila Srpska napredna stranka da će biti ispoštovano.Ja ću se malo više osvrnuti na osnivanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava i dijalog pošto su moje kolege dosta govorile o Ministarstvu za porodicu i Ministarstvu za brigu o selu.Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i dijalog pokazuje da je cilj buduće Vlade vođenje dijaloga i to je jako lepo moj uvaženi kolega prof. Žarko Obradović objasnio šta je dijalog. Dijalog nije ono što zagovara jedan Lutovac koji ne može da obuzda ni svoju političku stranku da ga voli, koji zagovara izlazak na ulice i paljenje Skupštine, dijalog nije ono što priča tajkun Đilas i njegova marioneta Marinika Tepić, koji dolaze i kamenuju policiju, Skupštinu, nasilno upadaju u Narodnu skupštinu Republike Srbije, dijalog je da pričamo, da razgovaramo mi koji nemamo isto mišljenje o različitim temama.Pitanje rodne ravnopravnosti je pitanje koje je pokrenuo i apostrofirao sam predsednik Aleksandar Vučić, sa svojom molbom da buduća Vlada ima minimum 50% žena. Nemojmo zaboraviti i da je na inicijativu predsednika Vučića u prethodnom periodu osnovano Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost.Takođe, u prethodnom periodu prethodni skupštinski saziv doneo je veliki broj zakona kojima je poboljšao položaj žena. Prva smo zemlja van EU koja je uvela indeks rodne ravnopravnosti, tako da samo formiranje ovog posebnog ministarstva govori da će se nastaviti sa reformama u ovom polju.Spomenuli smo danas šest principa koje je rekao predsednik Aleksandar Vučić da trebaju biti principi buduće Vlade. Jedan od njih je zdravlje građana, kao prvi cilj, posebno imajući u vidu današnju situaciju u svetu, kao i u Srbiji. u Srbiji. Koliko sam videla, danas imamo 757 zaraženih od kovida i, nažalost, tri preminule osobe. Lekari su tokom ovog perioda pokazali nadljudske napore. Država je pomogla koliko god je mogla i pomagaće i dalje, ali na nama je individualno da svako od nas pokaže odgovornost oko ovog cilja da se izborimo sa za Kosovo i Metohiju je nešto čemu je predsednik Aleksandar Vučić pokazao koliko je posvećen i o ovome je jako teško govoriti, što se mene tiče, zato što ja ne znam nijednog srpskog državnika koji je bio toliko posvećen

Aleksandra Vučića je doprinela da danas Srbiju posmatraju kao zemlju koja je nezavisna i neutralna. Kako je i sam rekao - poštujemo sve, ali poštujte i nas, poštujte i Srbiju kao nezavisnu i suverenu državu.Što se tiče rasta ekonomije, napomenula bih da je prethodna Vlada imala velike uspehe, od smanjenja nezaposlenosti, podignuta je minimalna neto zarada na 32 hiljade dinara, prosečna plata 510 evra. To je sve ono na čemu će, nadam se, sledeća Vlada da radi, da poboljša još više ekonomsku politiku naše zemlje u ovim teškim trenucima, trenucima, za razliku od nekih drugih vlada kojih se sećamo da su uništili srpsku privredu kada su privatizovali preduzeća, propale privatizacije, vodili su se sudski postupci, vodile su banke u stečaj, bogatili su se tajkuni koji danas koriste svoj novac i svoje medije da napadaju predsednika Vučića, koji se svim silama bori za svoju zemlju.Spomenula bih i Ministarstvo pravde, ali mislim da je tu moj kolega Đukanović vrlo lepo rekao, težak period smo imali što se tiče Ministarstva pravde. I dalje pamtimo i osećamo onu 2010. godinu i onu nesretnu reformu. Malim se tu koracima išlo napred. Očekujem od budućeg ministra, ministarke pravde, da se jače uhvati u koštac sa svim onim što ih čeka. veliki problem sa sudovima, koji su zatrpani velikim brojem predmeta, sa tužilaštvom koje ne pokreće postupke. Da bi se suprotstavili mafiji i svim krivičnim delovima, potrebno je da imamo dobro sudstvo, ali se isto slažem da ne treba sudstvo da bude posebna kasta i da treba da nastave sudije da se biraju u Skupštini nadam se da ćemo sledeće nedelje izabrati Vladu koja će nastaviti kontinuitet i reformu prethodne vlasti, za šta je i dobila podršku građana na prethodnim izborima i da ćemo nastaviti da stvaramo jaku i stabilnu državu za našu decu. Hvala. Zahvaljujem.Sledeći na spisku je Enis Imamović. (Nije tu.)Reč ima Srbislav Filipović. Hvala, gospodine Dačiću.Dame i gospodo narodni poslanici, uvažene kolege i građani Srbije, velika je čast nalaziti se u Narodnoj skupštini Republike Srbije, velika čast stajati za ovim mikrofonom, govornicom, velika čast govoriti pred ovolikim auditorijumom, ali je još veća odgovornost onih dela koje ćemo učiniti u narednih četiri godine od onih reči koje ćemo da izgovorimo svi ovde danas. to kažem i za koga sve radimo u ovoj Narodnoj skupštini?Za koga će raditi Vlada Republike Srbije koju ćemo izabrati za nekoliko dana? Ta vlada će da radi za našu decu, za onu decu koja treba da ostanu da žive u ovoj zemlji, za onu decu koju su se neki drznuli da probaju da im oduzmu to pravo da žive, da rade i stvaraju porodicu u ovoj zemlji. Za tu decu, za našu decu, koja samo žele da ostvare to svoje pravo da žive mirno u ovoj zemlji, da imaju sigurnost, da imaju izvesnu sutrašnjicu, da znaju kako će ova zemlja izgledati za pet, 10, 20 godina 20 godina i tako uredimo ovo društvo, da krenemo da stvaramo generacije mladih ljudi koje će biti prve koje neće biti neke ratne generacije.Zato nam je važan mir, stabilnost i izvesnost. Zato nam je bilo važno i 2012. godine, kada smo došli na vlast, da na čelu države imamo državnika a ne političara, zato što ljudi političarima ne veruju. Ali, onda kada počnu da veruju, to znači da veruju državniku.U Srbiji ogromna većina ljudi, preko 60 ili 70% građana veruje Aleksandru Vučiću zato što je on istinski državnik, čovek koji je odgovoran za svoju izgovorenu reč, čovek koji zna šta znači reč i obećanje kada je date narodu.Obećali smo ljudima mir, obećali smo ljudima stabilnost i imaju je. Obećali smo ljudima borbu protiv tajkuna, protiv korupcije. Kao što je rekao kolega Mrdić, započeo je hrabro, kao niko, u istoriji Srbije, 2012. godine, 2013, 2014. godine, velikim delima i sada smo rešili i podržaćemo svi zajedno, jer to od nas traže građani Srbije i za to smo odgovorni i našoj deci, njihovoj budućnosti, njihovim životima, da ne žalimo sebe u toj borbi, da podržimo predsednika Srbije Aleksandra Vučića u borbi protiv mafije, kriminalaca, tog ološa najgoreg koji se drznuo ponovo da udari na državu Srbiju, da im pokažemo da od države niko nije jači, da te bitange i bagra neće otimati više budućnost i neće više ni jednom detetu u Srbiji moći slobodno da prodaju drogu ili da upropaštavaju naše društvo.Sasvim sam siguran da ako zajedno budemo partneri u tome da ćemo pobediti bilo kakvu mafiju u Republici Srbiji koja pokušava da mešetari u njoj.Šta smo uraditi za decu kada kažem da želimo da ostanu ovde? Uradili smo mnogo toga, stabilizovali ekonomiju, doveli nove investicije, otvorili radna mesta, smanjili nezaposlenost i spustili je na rekordan nivo od 7%. To je jako važno. Kad smo sa ljudima razgovarali, ljudi su uvek govorili „treba nam posao, trebaju nam radna mesta da bi smo ostali u Srbiji“. Danas imamo radna mesta, danas je Srbija najpoželjnije mesto u regionu gde dolaze investitori da ulože svoj novac da bi stvarali, naravno, i profit za sebe, a to je dobro i za naše društvo i za našu decu da ostanu u toj zemlji da mogu da rađaju, da mogu da stvaraju porodice i da ostanu u njoj. Da ne bude najveća želja kada vam se dete rodi da gledate gde ćete na mapi sveta da ga pošaljete iz Srbije, nego da birate gde ćete da ga školujete u Srbiji da bi ono ostalo, da bi kupilo stan, da bi kupilo kuću, da bi stvaralo porodicu, da bi ostalo da živi tu pored vas, da sutra u starosti imate na koga da se oslonite i da imaju deca vaša na koga da se oslone.To je vrhunac odgovorne i rekao bih spasonosne politike za državu i za Republiku Srbiju, a sasvim sigurno tu politiku u Srbiji predvodi i predvodiće i uveren sam u budućnosti državnik kakav je Aleksandar Vučić uz pomoć svih nas.Zašto kažem svih nas? Ne može Aleksandar Vučić sam. Mi moramo tu kao predstavnici građana da mu svojim primerom pomognemo, da budemo odgovorni, spremni na najveće žrtve, spremni na požrtvovanje, spremni na svakodnevni rad, spremni da se ne borimo samo u izbornoj kampanji, nego da svakodnevno provodimo vreme sa građanima, da primamo ljude, da sa njima razgovaramo, da pokušavamo da rešimo njihove probleme, gde god se oni pojave, da nam ne bude teško da odemo u najudaljenije selo, u porodicu, da pokušamo da uradimo sve ono što je u našoj moći. I uveren sam, onda će i rezultati biti dobri i onda ćemo moći u nekoj narednoj izbornoj kampanji da iznesemo rezultate da je populaciona politika dala rezultate, da se u Srbiji značajno veći broj dece rađa, da je u Srbiji još više otvoreno radnih mesta, da je nezaposlenost pala ispod 7%, da su plate 2025. godine prešle onih 900 evra. To može samo ukoliko pobedimo mafiju, ukoliko zadržimo decu u Srbiji, ojačamo naše školstvo, obrazovani sistem i nastavimo da privlačimo nove investitore u Republiku Srbiju. Hvala.

ovaj Predlog zakona o ministarstvima vrši delimičnu reorganizaciju postojeće strukture ministarstava i predlagač je uočio realnost o kojoj je moja koleginica govorila i delegirao neke oblasti koje treba u narednom periodu da unapredimo. ovde govorimo jesu pretočene u nova ministarstva. To su ministarstvo za brigu o selu, ministarstvo za brigu o porodici i demografiji, kao i ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.Upravo ove oblasti, o kojima govore ova ministarstva, bio je reper, jedan od repera, kojim smo se mi rukovodili da podržimo ovaj predlog zakona o ministarstvima, tako da će poslanička grupa JS ovaj predlog zakona podržati.Kada kažem reper kojim smo se rukovodili, jeste oblasti o kojima govore ova ministarstva, jer su to oblasti koje govore o suštini politike JS, a to je jaka porodica, jako selo, društveni dijalog, nova radna mesta, tj. zapošljavanje i a to ćemo videti da u ovim ministarstvima sve postoji.Jedan od ozbiljnih poslova ministarstva za brigu o selu jeste strateško sagledavanje položaja sela, što mislim da je veoma bitna stvar,

a u poslednjih 20 godina imamo, po podacima koje smo dobili, koje smo ovde isto čuli, imamo oko 1.200 sela koja su nestala.Migracija stanovništva, o kojoj svi znamo kako funkcioniše, od sela ka gradu, pa dalje iz grada i tako dalje, govori o tome da moramo da se pozabavimo ovim ozbiljnije.Ja dolazim iz jednog grada, to je grad Leskovac, koji ima 144 naseljena mesta i najrazuđenija je opština u Srbiji. Složićete se, to je veliki broj seoskih sredina i lokalna samouprava sama, bez podrške ovakvog jednog ministarstva, neće moći da reši ove probleme, naročito probleme infrastrukture i nadam se da će ovo ministarstvo pomoći i našem gradu Leskovcu da ono reši mnoge probleme, naročito što se nalazimo na jugu Srbije.Međutim, kada se građanima spomenemo povratak na selo, koji je naš cilj, obično se misli da će se baviti samo poljoprivredom. Međutim, mislim da u selu ima mnogo više od poljoprivrede, a to je da mnogi mogu da se bave vodoprivredom, šumarstvom, ali jedna stvar koja može da bude za Srbiju šansa, a to je seoski turizam.Seoski turizam je nešto što u narednom periodu može da donese veoma veliki broj radnih mesta. A, ja bih ovde sada pomenuo našeg predsednika Dragana Markovića Palmu, predsednika JS, koji sebe nije mogao da pohvali da je juče otvorio jednu turističku destinaciju, destinaciju u Kočinom selu, pored Kočinog hrasta hrasta i to nije samo turistička destinacija sada, nego novih šest radna mesta. A, kada počnu deca sa ekskurzijama da dolaze u tu novu turističku destinaciju, mnogi meštani će moći možda da otvore svoj privatni biznis, pa je to ono što je bitno za sve nas.Što nas.Što se tiče samih sela, mi moramo da shvatimo da imamo sve više seoskih domaćinstava koja su starosne strukture ogromne, da imamo u selima momke koji imaju preko 40 godina i ni jedna devojka ne želi da dođe u selo i mi moramo protiv toga da se borimo, jer sela više nemaju ni dece da se rađaju, nemamo osnovne škole i tako dalje. Tako da je ovo ministarstvo koje ćemo naročito podržati.Kad smo već kod toga, kod dece, ministarstvo koje se nadovezuje na sve ovo jeste ministarstvo o brizi o porodici i demografiji. Svaki, bar jedan udžbenik u osnovnoj školi, srednjoj školi možete da pročitate da kaže – porodica je stub društva. I porodica i treba da bude stub društva i mi moramo porodici da pomognemo maksimalno i ekonomski, što je veoma bitno, da pomognemo roditeljima da očuvaju svoju decu i to moramo mnogo ozbiljnije da radimo nego sada, zato što je i natalitet negativni, kao što smo čuli od naših prethodnih kolega.Jedna kolega.Jedna srpska poslovica kaže – u složnu porodicu sreća sama dolazi. Pa, hajde da učinimo da srpska porodica postane složna i tamo će sreća sama da dođe, a da joj pomognemo da bude složna, moramo mnogo više da se za za to zalažemo.Da bih ostavio malo vremena mojoj koleginici, reći ću samo još jedno, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, imam obavezu i to da kažem, iz jednog dela, naročito da je prethodna Vlada uočila probleme, a to su problemi nekontrolisane seče šuma. Opet imamo na jugu Srbije, naročito na administrativnoj liniji, velike te probleme. Vlada je to uočila i dala sebi zadatak da do 2021. godine sanira štetu koja je nastala takvom bespravnom sečom. Ako znamo da se ilegalna seča šume smatra krivičnim delom, to je još jedan znak da to može da se reši, tako da pretpostavljam da će Vlada koja dalje nastavlja ovaj rad u kontinuitetu i da to reši, naročito u južnoj Srbiji, gde kažem da je veliki taj problem, naročito u Leskovcu i okolini. Toliko. Hvala.

pošto se prvi put obraćam u ovom sazivu, iskoristiću priliku da čestitam i predsedniku parlamenta i potpredsednicima, da im poželim dobar i uspešan rad, sa željom da ga rade barem onoliko kvalitetno koliko je to radila prethodna predsednica i prethodno rukovodstvo parlamenta.Suočavali su se oni sa brojnim problemima. Podsetiću vas, njihov zadatak je bio dosta težak, često se boreći sa nasiljem koje nije nimalo priličilo ovom uvaženom domu, a protagonisti i nosioci tog nasilja su bili svakako ljudi iz političkih partija opozicije, nalogodavci onih koji su na čelu tih partija, ljudi iz bivše vlasti, pre svega, mislim na gospodina Đilasa, Tadića, Jeremića i njihove neke nove priveske u vidu nekog Obradovića, Noga i njima sličnih.Iskoristiću priliku, takođe, da Srbiji čestitam novi saziv ovog najvećeg zakonodavnog i ustavotvornog tela, ali ne samo Srbiji, da čestitam i svim našim ljudima, pre svega u regionu, ali i svim našim ljudima u rasejanju širom sveta.Naime, odavno su srpski parlament i srpska Vlada prestali da budu parlament i Vlada samo onih koji žive u granicama Republike Srbije, odavno su oni postali institucija i političko predstavništvo svih naših ljudi koji žive u okruženju. Tu, pre svega, mislim na Republiku Srpsku i Crnu Goru, ali i na onaj deo našeg naroda koji živi u Hrvatskoj, Mađarskoj, Severnoj Makedoniji, Rumuniji i svuda širom sveta.Međutim, jedna institucija je postala veća od svih njih i svi Srbi u Srbiji i u regionu i širom sveta su počeli da je smatraju, poštujući svakako institucije zemalja u kojima žive, svojom institucijom, a to je institucija predsednika Republike.Kada kažem odavno tu mislim na period od pre nekoliko godina, mislim na onaj prelomni istorijski trenutak kada je 2014. godine brigu o Srbiji i brigu o njenim politikama preuzeo Aleksandar Vučić i SNS. Bio je to Bio je to preloman istorijski trenutak kada je briga o našim sunarodnicima u regionu i briga o dijaspori prestala da bude teret. Podsetiću vas, često je briga o našim sunarodnicima i briga o dijaspori bila i teret, ali veoma često i gore od toga bila je nepoželjna.Sve će se to naglo promeniti 2014. godine kada na čelo Vlade dolazi, podsetiću vas, današnji predsednik države Aleksandar Vučić, kada Srbi iz regiona u Vladi u Beogradu dobijaju svoje prvo uporište i kada sa tom istom Vladom i tim istim ljudima počinju da dele dobro i zlo. Počinju Srbi iz regiona da dele i neuspehe, odnosno teškoće i tuge Srbije, ali počinju da dele i uspehe i radosti. Srećom u tom periodu nekako će Srbija uglavnom ići ka uspesima i Srbija će se uglavnom radovati.Najveće zasluge za to će svakako imati rodonačelnik politike koju danas Srbija vodi, a to će biti današnji predsednik države Aleksandar Vučić. Bio je to vraški i težak posao u kome je on imao podršku i ovog parlamenta i SNS, ali biću iskren, najvažnije, imao je podršku našeg naroda u Srbiji i okruženju.Biće to posao u kome je bio obavezan da Srbiju, zemlju poraženu, da kažem, ugaženu, opljačkanu, nezaposlenu, vrati na mesto kojoj joj istorijski pripada, da je vrati na mesto tj. na pijedestal regionalnog lidera, da Srbiju od potpuno nezaposlene zemlje vrati u zemlju u kojoj radne snage fali, zemlju koja sa 25% nezaposlenosti dolazi u situaciju da ima stopu nezaposlenosti jednocifrenu i u jednom momentu čak i na 8%. Pravi Srbiju koju od prezadužene zemlje često na nivou od 80% od ukupnog BDP vraća na nivo od 50%, na jedan nivo koji je zavidan i onim zemljama koje imaju mnogo stabilnije i čvršće javne finansije.Aleksandar Vučić u tom periodu pravi zemlju koja ima ozbiljno jaku vojsku i ozbiljno jaku policiju, pravi zemlju autoputeva, fabrika, projekata. Tim uspesima se u to vreme raduju svi naši sunarodnici u regionu, pre svega u Republici Srpskoj i Crnoj Gori, i ti uspesi i te radosti se polako prelivaju ka svim našim ljudima u regionu.Brojke su egzaktne i najbolji su pokazatelj onoga što radi tadašnji predsednik, kako predsednik Vlade, tako i predsednik države, i u poslednjim godinama samo u Republiku Srpsku Republika Srbija ulaže oko 30 miliona evra u razne projekte. Videli ste najave i planove koje će u narednim godinama zaseniti i tu impozantnu brojku.Narod prevariti ne možete. Usledio je odgovor naroda na poslednjim izborima i ispostaviće se da Aleksandar Vučić, SNS i lista koju on predvodi, procentualno gledano, najveću podršku uživa u Republici Srpskoj. Naime, na poslednjim izborima ta lista će na biračkim mestima širom Republike Srpske osvojiti zavidan broj glasova, i to će biti procentualno najveći broj glasova koje osvaja u nekim lokalnim sredinama.

u Doboju 94%, u Bratuncu 88%, u Bijeljini 87%, u Zvorniku 94% i u Prijedoru 88%.Ovo 88%.Ovo je ozbiljno priznanje za ono što radi predsednik države u prethodnom periodu, ali i ozbiljna obaveza da nastavimo da radimo svi zajedno sa njim ono što je rađeno u proteklih šest godina.Siguran godina.Siguran sam da će i nova Vlada i struktura, postavljena na onaj način kako je to predložio u ime naše poslaničke grupe naš uvaženi kolega Aleksandar Martinović, nastaviti ovim putem i da će sva ova ministarstva, koristeći sva prava koja proizilaze iz međunarodnih sporazuma, nastaviti da sarađuju sa Republikom Srpskom, ali i sa Crnom Gorom i drugim zemljama, odnosno drugim našim zajednicama, našim zajednicama u drugim sam da će rezultati biti isti kada zajedno sa predsednikom, čista obraza, i sa rezultatima krenemo na sud naroda te 2022. godine u aprilu mesecu.Na kao što znate, SNS i njeni poslanici će svakako u danu za glasanje podržati predlog kojim se uspostavlja nova struktura Vlade, a naravno posle toga i mandatara sa njegovim personalnim predlozima. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Selma Kučević, ali koliko vidim ona nije tu.Sledeća je Dragana Barišić. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Poštovane koleginice i kolege, narodni poslanici i narodne poslanice, poštovani građani Srbije, pred nama je danas jedan veoma važan zakon – Predlog zakona o ministarstvima. Zaista je ovim zakonom predviđeno nešto što je bilo potrebno, a to je delimična reorganizacija ministarstava koja su do sada bila uređena dosadašnji Zakonom o ministarstvima.Ovim zakonom, još jednom, država Srbija i Vlada Republike Srbije i predlagači, pre svega SNS, pokazuju da odgovorno rade i isključivo u interesu svih građana Republike Srbije. Upravo ministarstva koja će se formirati, znači, ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, zatim ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i ministarstvo za brigu o selu, govore o tome da SNS pokazuje onu politiku koju je zastupala kada je bila opoziciona stranka i zbog koje su joj građani 2012. godine dali poverenje, ali

ogromna podrška iz izbora u izbore.Kao što je koleginica Božić danas rekla, 21. juna 2020. godine na održanim izborima SNS je dobila podršku i smatrali smo da je to jedna istorijska podrška. Međutim, danas Aleksandar Vučić i SNS imaju još veću podršku građana, sva istraživanja to pokazuju, a to je upravo zbog one borbe i zalaganja gospodina Vučića i njegovom nepokolebljivom ponašanju i tome i tome da se uprkos napadima od strane onih koji su vladali do 2012. godine i onih koji su uništili i opljačkali državu, uprkos svim napadima na njega i na njegovu najužu porodicu, on odoleva tome i nastavlja da se bori i radi u interesu građana Srbije.Ono što mogu ovom prilikom da naglasim jeste to da na sreću svih građana, znate i sami da smo 2012. godine zatekli jedno katastrofalno stanje, ne samo u zdravstvu, ne samo u ekonomiji, u svim strukturama, upravo politika SNS, gospodina Vučića uspela je da nas vrati na jedan stabilan put i da nas vrati na jedne zdrave noge i sada bi oni koji su uništili Srbiju da ponovo zauzmu mesto, parlament na silu, ne onako kako se parlament osvaja, na izborima, već na silu da uđu ovde i da vladaju.Ovom vladaju.Ovom prilikom bih da im poručim da tako neće moći da rade, jer građani su procenili i znaju da ta šačica šljama neće uspeti motkama da zauzme ovaj dom, kao što ga je zauzela 5. oktobra 2000. godine.Pokazali smo da ujedinjeni smo jači i da ujedinjeni možemo sve i da ćemo nastaviti da se borimo i radimo u interesu građana.Kao lekar bih ovom prilikom dodala to da sam ponosna na zdravstveni sistem Republike Srbije, na Vladu Republike Srbije i na sve ono što je urađeno prethodnih godina, ali pogotovo pogotovo sada u vreme pandemije i opakog virusa KOVID-19, jer i mnogo razvijenije zemlje nisu uspele da se izbore i znate i sami da su mnogi pacijenti umirali zbog nedostatka respiratora.Upravo državnik, kao što je gospodin Vučić obezbedio je mnogo respiratora zahvaljujući svom ugledu u svetu i svi mi moramo biti zahvalni njegovom angažovanju jer je pokazao da je interes države na prvom mestu, a upravo i poslednjih dana kada se formira i ovaj parlament, ali i kada će se formirati narednih dana, Vlada Republike Srbije pokazuje da je interes države iznad svega, a ne neki partijski interesi.Ovom prilikom želela bih da naglasim da će SNS podržati ove zakone i da ćemo nastaviti da se borimo upravo onako kako to radi predsednik Republike i predsednik naše stranke i da ćemo svi zajedno nastaviti borbu za bolju i naprednu Srbiju. Hvala.

Hvala.Poštovani predsedniče Skupštine, koleginice i kolege, čast mi je što imam priliku da prvi put govorim u ovom cenjenom domu.Kao što je naš predsednik već rekao, poslanička grupa JS podržaće Predlog zakona o ministarstvima. Povećanje broja ministarstava u Vladi Srbije sama reorganizacija postojeće strukture je potrebna i važna, ne samo zbog međunarodnog ugleda Srbije već prvenstveno zbog građana, a posebno ranjivih kategorija ovog društva.U poslednjem izveštaju Evropske komisije, o kojem je već ovde bilo reči, se navodi između ostalog da je institucionalni i zakonodavni okvir za poštovanje bazičnih prava u Srbiji ostvaren tj. da već postoji, ali da se mora obezbediti i njegova adekvatna primena.Samim tim što će Srbija obrazovati posebno ministarstvo koje će se baviti ljudskim i manjinskim pravima i društvenim dijalogom pokazujemo da smo jedno zrelo i demokratsko društvo.U ovim kriznim vremenima, mislim na doba pandemije sa kojom se suočava ceo svet, potrebna su kompromisna, ali i najbolja rešenja.Mi ćemo unaprediti prostor za širi dijalog sa svim relevantnim političkim faktorima ovog društva, sa civilnim sektorom i sa svim građanima, jer samo stalnim osluškivanjem njihovih volja i potreba ovaj naš rad će biti smislen.Ono što je posebno značajno za nas iz JS je formiranje ministarstva za brigu o porodici i demografiji i ministarstva za brigu o selu.Građanima je poznato da JS, predvođena gospodinom Draganom Markovićem ima prepoznatljiv socijalni program. On podrazumeva konkretne stimulanse i mere za borbu protiv bele kuge, za pomoć najugroženijima, otvaranje novih radnih mesta, za brigu o poljoprivredniku, uopšte za jednu humanu politiku koja brine o čoveku od rođena do starosti. Naša stranka se od svog osnivanja zalaže za formiranje ministarstva za brigu o porodici i naš predsednik je u puno navrata govorio o tome i to je ono što nas posebno raduje.Ono čemu se nadamo je da će se buduće ministarstvo porodice, naravno u saradnji sa drugim odgovarajućim resornim ministarstvima, posebno posvetiti problemu rešavanja vršnjačkog nasilja koji je veliki problem ovog društva i nad kojim mi ne smemo zatvarati oči.

Ja ću se kratko osvrnuti na jučerašnji dan, o kojem je moj kolega Filipović već govorio.Juče je dame i gospodo na inicijativu predsednika JS otvoren istorijsko-turistički kompleks u Kočinom selu kraj Jagodine i to kraj hrasta Koče Kapetana Anđelkovića, čoveka koji je simbol začetka borbe za oslobođenje od Turaka. Tu u jednom malom srpskom pomoravskom selu izgrađen je kompleks sa sadržajima za razonodu i kulturu.Ipak mene priča o srpskom selu vodi ka jednoj drugoj temi, a to je tema rodne ravnopravnosti. Zašto? Mi smo ostvarili značajan napredak kada je rodna ravnopravnost i položaj žena u pitanju moramo stalno i kontinuirano da razgovaramo o tome i da radimo na tome, ali moramo da imamo u vidu da je ženama iz urbane, gradske sredine uvek za nijansu lakše zato što su prosto informisanije i o svim svojim pravima. Da li je dame i gospodo žiteljka srpskog sela ravnopravna? Da li ona zna dovoljno svoja prava? Da li zna da niko ne sme da je tuče? Žene na selu u mnogo malom broju prijavljuju nasilje. Da li je žena na srpskom selu ekonomski snažna? Da li zna da može da konkuriše za subvenciju poljoprivredi? Država Srbija je podsticala ekonomsko osnaživanje žena na selu i mi očekujemo da će se nastaviti upravo u tom maniru. **Ivica Dačić** Zagorka, moram da vas prekinem, zbog isteka vremena. završavam vrlo brzo.Žene na selu takođe puno ćute, to je nažalost isto deo naše tradicije, ali ne pozitivne, kulturne, istorijske, o kojoj sam maločas govorila, već je to tradicionalnost rodnih uloga, a to nisu tradicije i obrasci koje mi propagiramo i za koje se mi zalažemo i Srbija je na putu da sa time raskrsti.

jednom ponavljam, reč je o strogom poštovanju pravila, koliko ko ima i zaista vas molim da imate to u vidu, da ovde nije reč ni o kakvim nekim subjektivnim kriterijumima, nego čisto zbog da bismo bili ravnopravni, jer se vreme određuje na osnovu broja poslanika poslaničkih grupa. Uvek postoji određena doza tolerancije, ali ne